Уважаеми колеги, имам следното предложение за редакция, като дали да бъде допуснато до залата, предлагам залата да реши да реши – в ал. 2 от предложението на комисията след израза „документ за самоличност” да се добави „решение по чл. 39 или удостоверение по чл. 40” и нататък текстът продължава, както е в доклада на комисията. Ако искате ще прочета и целия текст. текст. Алинея 2 изглежда по следния начин: „(2) Лицата по ал. 1 се вписват отново в избирателния списък по тяхно искане от органите по чл. 23, ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или се дописват в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност, решение по чл. 39 или удостоверение по чл. 40 и на декларация по образец, че:

Благодаря. Вървим по реда на предложенията. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от господин Карадайъ за гласуване на чл. 360 текст по текст.

Уважаеми господин председател, мисля, че предложението на господин Карадайъ предхождаше предложението за редакция, както госпожа Манолова го представи пред нас. По този начин, господин Карадайъ, считам, че Вашето предложение се обезсмисля и е по-добре да си гласуваме както е редно – направените редакционни предложения от страна на госпожа Манолова. Ако те се приемат – добре, и след това да се премине към текста. Първо трябва да гласуваме – такива са правилата – редакционните предложения към текстовете. Вие предлагате

Добре, става дума за поредност на двете гласувания. Господин Карадайъ, По процедурата, която току-що вече разбрахме и от поясненията на госпожа Цачева, госпожо Цачева, едното не изключва другото. Никакъв не е проблемът да бъдат първо гласувани редакциите по различните текстове, но след това гласуването да бъде текст по текст. Едното не изключва другото, така че и двете. Благодаря Ви.

общо. Подлагам на гласуване направеното предложение от госпожа Мая Манолова за промени в ал. 2 – няма да ги изчитам отново, тя вече направи това. Моля, режим на гласуване.

прието. Гласуваме процедурното предложение на господин Карадайъ за гласуване на чл. 360 текст по текст. Режим на гласуване.

прието. Понеже определението текст по текст е твърде общо, аз разбирам това определение – алинея, по алинея.

Гласуваме ал. 2 на чл. 360 с направените и гласувани промени от госпожа Мая Манолова. Моля, режим на гласуване.

Ние гласуваме ал. 2. Точките влизат към алинеите, господин Карадайъ.

Гласуваме корекцията в заглавието на чл. 360, както го прочете госпожа Мая Манолова. Това е чисто редакционна поправка. Моля, режим на гласуване.

„Вписване в списъците на български граждани, които живеят в друга държава – членка на Европейския съюз Чл. 361. (1) Български гражданин, който живее в друга държава – членка на Европейския съюз, но е в страната в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес. (2) Когато лицето по ал. 1 е било заличено от избирателния списък, то се вписва в списъка по негово искане от органите по чл. 23, ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или се дописва в изборния ден – от секционната избирателна комисия, след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че: 1. е живяло постоянно най-малко през последните три месеца в друга държава – членка на Европейския съюз; 2. не е гласувало в същите избори за членове на Европейския парламент – в случаите, когато искането се прави, след като изборният период, определен от Съвета на Европейския съюз, е започнал; 3. няма да гласува на друго място в същите избори за членове на Европейския парламент.”

израза „документ за самоличност”, да се сложи запетая и да се добави „решение по чл. 39 или удостоверение по чл. 40”. А също и в заглавието

Аз мога след това да се върна на него. Господин Карадайъ, оттегляте ли предложението или не? Не го оттегляте. гласуваме най-напред него. Гласуваме предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

и в заглавието – ще ги гласуваме общо. Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 148 народни представители: за 140, против 5, въздържали се 3. Предложението е прието. Сега ще гласуваме текста на чл. 361 в редакцията на комисията с направените и гласувани предложения за промени от народния представител Мая Манолова, включително и промените в наименованието. Моля, режим на гласуване.

МАНОЛОВА: Предложение от народния представител Георги Анастасов: „В чл. 364 ал. 2 се променя и добива следния вид: „Член 364 (2) Броят на кандидатите в една кандидатска листа

Колеги, много е шумно в залата, много рядко се случва при второ четене на законопроект да има толкова много хора, затова е изключително шумно и трудно се работи. (Смях и оживление в ГЕРБ.) Това не се отнася само за този парламент, казвам го от опит. Моля Ви, шумът е над нормалното равнище и не може да се работи.

МАНОЛОВА: Предложение от народния представител Павел Шопов: „В чл. 365, ал. 1 се добавят нови точки 5, 6 и 7, а сегашните точки 5, 6 и 7 стават съответно 6, 7 и 8 следното съдържание: „Декларация, в която кандидатите заявяват своята сексуална ориентация, както и декларират дали принадлежат към тайни общности или организации”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители: „В чл. 365, ал. 2 числото „32” се заменя с „37”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 365: „Документи и срок за регистрация Чл. 365. (1) Регистрирането на кандидатските листи се извършва от Централната избирателна комисия след представяне на: 1. предложение от партията или коалицията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (адрес на пребиваване) на кандидатите; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица; 2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (адрес на пребиваване) на кандидата; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет; 3. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги партия, коалиция или инициативен комитет; 4. декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 351, ал. 1 или 2, в която посочва постоянен адрес и единен граждански номер; 5. декларация по образец от всеки кандидат, че отговаря на условията по чл. 364, ал. 1 или 3; 6. кандидатът – гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец, в която декларира: а) гражданство, дата и място на раждане; б) адрес на пребиваване в Република България; в) че не е поставен под запрещение; г) че не се кандидатира в същите избори за Европейски парламент в друга държава – членка на Европейския съюз; д) населено място или район в държавата членка, на която е гражданин, в чийто избирателен списък за последен път е било вписано името му; е) адрес в държавата членка, на която е гражданин, на който за последен път е регистриран; ж) данните от личната карта или паспорта и личен номер; з) че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин с акт, подлежал на съдебен контрол; 7. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред Централната избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица. лица. (2) Регистрирането на кандидатските листи се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден. (3) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Централната избирателна комисия. (4) Централната избирателна комисия изпраща извлечение от регистъра по ал. 3 за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, които са граждани на държава – членка на Европейския съюз, но не са български граждани, на компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз. В случай че в срок до 5 работни дни от получаване на извлечението от регистъра по ал. 3 компетентният орган на съответната държава – членка на Европейския съюз не отговори, не отговори, Централната избирателна комисия регистрира кандидата, ако отговаря на условията по чл. 351, ал. 2 и са представени документите по ал. 1. (5) Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на Централната избирателна комисия извършват проверка на обстоятелствата по чл. 351.”

чл. 392. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ХІІ. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 393. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 394: „Условия за регистрация. Отказ за регистрация Чл. 321. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и взема решение за регистрацията на кандидатските листи.

При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат. в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине, изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите или се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат в срока по ал. 4. Новият кандидат заема последното място в кандидатската листа, като останалите кандидати се пренареждат с едно място напред.”

по чл. 321 дебатирахме и направихме конкретни предложения. Аз си позволявам

в края на първото изречение текстът „срокът по ал. 4” да бъде заменен с текста ”не по-късно от 7 дни преди изборния ден”. Предлагам редакция на изречение второ в същия вид, в какъвто правих и досега, а именно „новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се пренареждат с едно място напред”. Разбирам, че предлагам много смешни, много весели неща и Ви занимавам с абсолютно безпредметни дейности, но все пак позволих си лукса. Благодаря Ви.

Гласуваме чл. 366 по вносител, подкрепен от комисията,

да бъде заменен с текста „не по-късно от 7 дни преди изборния ден”. Изречение второ да има следната редакция: „Новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се пренареждат с едно място напред”. Разбирам реакцията на залата – освен за конституционни текстове и конституционни нарушения, може би няма да правя други предложения. Благодаря Ви.

е за прегласуване. Заповядайте.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 259: „Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрацията Чл. 259. (1) Списъците по чл. 257, ал. 2 в структуриран електронен вид се предават незабавно от Централната избирателна комисия на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие за проверка. извършва проверката не по-късно от 27 дни преди изборния ден. (3) За резултата от проверката Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на Централната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. (4) Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 367, ал. 2 въз основа на извършената от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие проверка.

регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. (6) Решението на Централната избирателна комисия по ал. 5 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.”

текста на чл. 369 в редакция на комисията и текста на чл. 370 по вносител, подкрепен от комисията. Гласували 92 народни

„В чл. 371, ал. 1, т. 3 и 5 думите „или „V” се заличават.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мая Манолова, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 371: „Съдържание Чл. 371. (1) Бюлетината за гласуване е обща и на лицевата страна съдържа: 1. наименованието и номера на района по чл. 356, ал. 2; 2. 356, ал. 2; 2. пълното или съкратеното наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението й за регистрация, или наименованието „Инициативен комитет”, като абревиатурата за партия се изписва с „ПП”, а за коалиция – с 3. квадратче за поставяне на знак „X” или „V”, отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията, коалицията или инициативния комитет; 4. квадратчета с изписани в тях поредни номера, броят, на които отговаря на броя на членовете на Европейския парламент за Република България, за поставяне на знак „X” или отразяващ предпочитанието (преференцията) на избирателя за кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция; номерът, изписан във всяко отделно квадратче означава поредния номер, с който е регистриран кандидатът в кандидатска листа на партия или коалиция. (2) Редовете на отделните партии, коалиции и инициативни комитети се отделят един от друг с плътна черна хоризонтална линия. (3) Наименованието и номерът на района по чл. 356, ал. 2 се изписват на най-горния ред в бюлетината. Реквизитите по ал. 1, т. 2 и 3 се изписват в лявата част на бюлетината последователно от ляво на дясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия, коалиция или инициативен комитет. След имената на независимите кандидати се изписва означението „независим”. В бюлетината за гласуване извън страната наименованието и номерът на района се заместват с текста „Бюлетина за гласуване извън страната”. (4) Реквизитът по ал. 1, т. 4 се изписва в дясната част на бюлетината. (5) На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия. (6) Извън страната се гласува с бюлетини за партии, коалиции и инициативни комитети, които съдържат реквизитите по ал. 1, т. 2, 3 и 4.”

Обявете резултат.

„Жребий за определяне на номер в бюлетината Чл. 372. (1) Поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и инициативни комитети се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите, коалициите и инициативните комитети не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. за цялата страна и за гласуването извън страната. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 57, ал. 2. (2) Партиите, коалициите и инициативните комитети, които не са регистрирали кандидатски листи, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината.” Благодаря Ви. Изказвания – няма. Закриваме разискванията. Гласуваме чл. 372, така както се предлага в редакцията на комисията. Моля, гласувайте.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 377: „Гласуване от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз Чл. 377. Избирателят, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, гласува,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

МАНОЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел VІІІ. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 378. Ще спра до тук, защото искам да помоля да направя редакционно предложение в чл. 378.

празната бюлетина, в която не е отбелязана преференция да се счита за подаден глас за първия да не се прилага в този случай.

Уважаеми народни представители, анблок ще поставя на гласуване на членове 379, 380, наименованието на Раздел

Тук ситуацията е патова – по същия начин, по който беше с преференцията за народни представители, в резултат на което бяха отхвърлени всички основни текстове: и този на нас, като вносители – за 7%, и този на ГЕРБ, и този на „Атака”, и този на ДПС. Там беше възприето едно предложение, което беше направено от господин Мустафа Карадайъ. Тук предлагам да подкрепим предложението на ГЕРБ процентна преференция, предвид и факта, че на евроизборите се борави с много големи числа, тоест броят на гражданите, които гласуват за националните листи на партиите е достатъчно голям. Самият праг за влизане в Европарламента на една отделна политическа сила е над 150 хиляди гласа, така че предлагам да подкрепим предложението на ГЕРБ за 5%.

Предлагам да подкрепим предложението на госпожа Цачева и група народни представители, след което да гласуваме и текста на вносителя, в който числото „7” ще стане „5”.

на партиите и коалициите за участие в изборите за Европейски парламент, ние поддържаме твърдото си предложение преференцията да бъде в размер на 5%,

Нито едно от двете предложения не събра достатъчно гласове. При гласуването беше патова ситуацията – осем на осем, поради което стигаме и до това предложение по доклада – нито да е подкрепен основният текст, нито да е подкрепено нашето предложение. Заявявам от името на ГЕРБ: държим преференцията да бъде 5%. Вярно е това, което сподели госпожа Манолова, за национален вот, национални листи – това са страшно много хиляди гласове. Ако наистина желаем гражданите да могат да извършват преподреждане в листите, е коректно да се спрем върху по-ниския праг, колеги. За това става дума.

Благодаря Ви, господин председател. Вземам думата

Тъй като разказваше какво се е случвало в комисията, все пак и аз да припомня каква е била позицията ни в комисията нищо повече. Госпожо Цачева, в комисията Движението за права и свободи отстояваше принципът да е еднакъв за всички видове избори. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ:

се крие нещо друго, на което ние станахме свидетели в рамките на днешния ден – за начина, по който бе подкрепена уж преференция от 7% кандидатските листи за участие на избори за Народно събрание. Приемам – всяка парламентарна група има право да отстоява своите виждания,

първо, ще поставя на гласуване предложението, което беше направено от госпожа Манолова в залата – да подкрепим

След като е прието в текста на вносителя, който гласуваме сега заедно с чл. 385, където няма предложения, и заедно с наименованието

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, гласувах „против”, както и моите колеги, защото за разлика от останалите парламентарни групи ние нямаме двойни стандарти, нямаме подобно прикрито, да не кажа, изменчиво поведение – да искаме едно, пък да гласуваме друго само и само да се харесаме на някои неправителствени организации, или на някои, които си мислят, че изразяват общественото мнение. Ние сме искрени в нашата загриженост, че чрез прокарването на подобни нововъведения в нашето законодателство рискуваме да увредим, вместо да подобрим изборния процес. Вие сами ще се убедите в това, уважаеми колеги, когато заработи тази нова система. Ще видите до какви парадокси може да доведе тя.

по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 390: „База данни Чл. 390. (1) Централната избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии от страната, данните от машинното гласуване и сканираните екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии извън страната. (2) В Централната избирателна комисия се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии по ал. 1. Извършва се компютърно сравняване на данните от протоколите на секционните избирателни комисии и данните от машинното гласуване, въведени в районните избирателни комисии и в Централната избирателна комисия, и се разпечатват различията. (3) В Централната избирателна комисия се извършва въвеждане и повторно въвеждане на постъпилите сканирани екземпляри от протоколите с резултатите от гласуването извън страната. Получените гласове за за отделните кандидатски листи и предпочитанията (преференциите) за кандидатите от всяка листа се прибавят към получените гласове за съответната листа и предпочитанията (преференциите) за отделни кандидати от страната. При наличие на разлики, както и при установяване на очевидни фактически грешки, Централната избирателна комисия се произнася с решение за окончателните числови данни по всеки от случаите и актуализира базата данни. (5) Резултатите от изборите се определят според актуализираната база данни. (6) Когато разликите или грешките по ал. 4 са от естество да променят резултата от изборите, Централната избирателна комисия съобщава за тях на заинтересованите кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.

на председателя на Народното събрание, на Министерския съвет, на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, на социологически агенции, на библиотеки, на университети, на Българската академия на науките и на други организации. (9)

Гласуваме съдържанието на чл. 390 по редакция на комисията. Гласували

Благодаря Ви, господин председател. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ХІ. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 391. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 393. Комисията Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 394: „Право на оспорване Чл. 394. (1) Кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати в изборите, може да оспорят законността на избора на член на Европейския парламент от орган по чл. 150, ал. 1 от Конституцията в 7-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия. (2) В 15-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия органът по чл. 150, ал. 1 от Конституцията въз основа на постъпилото оспорване по ал. 1 или по своя инициатива може да сезира Конституционния съд с мотивирано искане да се произнесе по законността на избора на член на Европейския парламент от Република

Конституционният съд разглежда искането и се произнася в двумесечен срок от постъпването му. Искането не спира изпълнението на решението на Централната Решението за незаконност на избора на член на Европейския парламент от Република България се изпраща на Народното събрание, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица. (4) При обявяване на незаконност на избора на член на Европейския парламент от Република България, Централната избирателна комисия по методика съгласно приложение № 3 с решение определя резултатите от изборите, като обявява разпределението на мандатите и имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България. Решението на Централната избирателна комисия не подлежи на обжалване”. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ:

текстът преди думите „Централната избирателна комисия” се изменя така: се изменя така: „При оспорване на незаконност на избора на член на Европейския парламент от Република България и установяване на съществени нарушения, които са повлияли върху крайния резултат.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Чакайте, „обявяване” как се заменя с „оспорване”? Това са съвсем различни неща.

съществуващата терминология и тъй като не работим всеки ден с тях... (Реплики.) Същата промяна направихме и при оспорването на избор на народни представители,

Централната комисия по методика, съгласно приложение № 3 определя резултатите от изборите...” Резултатите от изборите се определят в друг един момент. МАЯ МАНОЛОВА: Цялото изречение е: „При оспорване на незаконност на избора на член на Европейския парламент и установяване на съществени нарушения, които са повлияли върху крайния резултат...”, тоест не само да е оспорено, но и да са установени съществени нарушения, които да са... ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ

Не възразявам. Редакцията е огледана детайлно, включително от конституционни специалисти, но нека да имат възможност да я огледат и народните представители.

Предложението ми е за отлагане на гласуването по чл. 395, с оглед комисията да подготви коректен цялостен текст, да го обсъди отвсякъде и утре да го предложи в пленарната зала.

След думата „смърт”, се поставя запетая и се добавя изразът „при установяване на неизбираемост”, а по-нататък продължава – „или при несъвместимост по чл. 389”. Поставям на гласуване наименованието на Раздел ХІ, ведно с чл. 391 и тази редакционна корекция.

Сега поставям на гласуване наименованието на Раздел ХІ, чл. 391 с току-що приетата редакционна добавка на госпожа Манолова; чл. 392 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 393, а също така и наименованието на Раздел ХІІ, подкрепени от комисията; чл. 394 394 в редакция, предложена от комисията. Моля Ви, режим на гласуване.

В момента, след като приехме наименованието на Раздел ХІ, чл. 391 в редакцията на госпожа Манолова, гласуваме анблок

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага „Право да избират Чл. 396. (1) Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. място. (2) Всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин.” ПРЕДСЕДАТЕЛ Продължете със следващия текст. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 397: „Право да бъдат избирани Чл. 397. (1) Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. място. (2) Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода,

Заповядайте, господин Шопов. тук уседналостта е изключително важен принцип, който е възприет. Възприехме го по отношение на изборите за европейски депутати, следва да го възприемем по подобни съображения и по отношение на избора на местни органи и държавна власт, на кметове и на общински съветници. Аз мисля, че вече няма съмнение в пленарната зала, че всички политически сили, с изключение на една, ще възприемат принципа на уседналостта и тук, но не е само въпросът да се възприеме по принципа принципа на уседналостта, въпросът е за срока, за времето на пребиваване в населеното място. Този спор се водеше изключително бурно, тоест не толкова за принципа, колкото за времето, в което лицето трябва да принадлежи и да живее за определено време и при миналия Изборен кодекс, а и още преди това, когато се правеха поправки в избирателните закони по повод на едни или други избори. Бяха посочвани различни срокове, като се започне от три години,

това е среден срок, защото имаше и по-големи срокове. Затова правя процедурно предложение, всъщност по същество, в чл. 396, ал. 2 след

е несъобразен с Конституцията и всъщност Конституционният съд променя съществувалата тогава уседналост, да го кажа напо-разбираем език, от „24 на 6 месеца”, така че апелирам към Вас да не приемаме противоконституционни текстове.

Благодаря Ви, господин председател. Ще прочета чл. 42, ал. 1 на Конституцията: „Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание „лишаване от свобода”, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа”. Тук става въпрос за местни органи. Конституцията е определила кой има правото да избира и кой има правото да бъде избиран. с това, както преди малко и госпожа Манолова отправи апел да не нарушаваме Конституцията, аз с този призив заставам пред Вас, за да предложа редакции на чл. 396 и чл. 397.

Да, оттегляме предложението си за отпадане на текста и предлагаме редакция на предложения текст от комисията. В ал. 1 на чл. 396

както виждаме по предложенията в Преходните разпоредби, има 5-6 различни дефиниции и вместо да препращаме към различните дефиниции, имайки предвид текстовете на Конституцията, след като има предложена редакция, по-добре е ясно да изпишем кои български граждани имат право да гласуват съгласно Конституцията.

къде да гласува и къде да бъде избиран. Това нещо безспорно се удостоверява със съответна декларация. Предлагаме накрая да се добави текстът и в двете ал. 2 – „и „и предварително в писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас в съответното населено място”. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Карадайъ, сега бавничко, за да мога и аз да го запиша.

и казва, че гражданинът има правото да избира и този избор по някакъв начин трябва да бъде удостоверен.

Защото едно е да се подвиква, а друго е да се правят реплики. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Карадайъ, разбирам, че аргумент за Вашето предложение е директивата, която ни цитирахте. Но считам, господин председател, че е недопустимо да се прави подобно предложение като редакционна поправка, защото то не е просто заменяне на определен текст или число, или израз, а то беше предложение в рамките на 8 минути и в никакъв случай не съдържа само редакционна поправка. Това предложение променя смисъла на разглеждания текст е изместване на дебата. Аз правя и процедурно предложение

явно недостатъчно добре обяснихте и текста, защото това, което слушаме като изказване, говори за абсолютно неразбиране на текста! Уважаеми колеги,

1, т. 4. Там пише следното, само Ви го чета как е предвидено: „4. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” по смисъла на чл. 396 е: български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство; б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България”. Къде е уседналостта, уважаеми колеги? Къде е уседналостта? Предложението, което направи колегата в този смисъл, си е чисто редакционно! Постоянен или настоящ адрес в съответното населено място – за това става въпрос, уважаеми колеги. Никой не е против уседналостта да си бъде 6 месеца, обаче тълкуването в § 1 на Допълнителните разпоредби е съвсем друго. За това става въпрос, господин Карадайъ.

Заповядайте, уважаема госпожо Цачева.

на чл. 22, т. 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз, тъй като в този текст изрично е записано, че правото на граждани в отделна държава да избират и да бъдат избирани може да има условия, които са свързани

Благодаря Ви, господин председател. По последната реплика. Конкретната специфика по Вашите разбирания не знам коя е

да съответства. Колеги! Господин Янков, на Вашата реплика. Уважаеми дами и господа народни представители, вижда се от направените от нас предложения за редакция на текстовете, че Движението за права и свободи не е против уседналостта! Срокът за уседналост е 6 месеца, както е предложението по вносителите, както е предложението и на комисията. Но и още нещо се вижда от нашите предложения. Движението за права и свободи, ако е против нещо, то е против нарушаването на Конституцията, госпожо Цачева! Това трябва да Ви е ясно – лека-полека ще го разберете. Ние сме последователни в нашите действия и не работим с Вашите предположения и предразсъдъци. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаеми господин председател, колеги! Във връзка с предложената редакционна промяна от „Атака”, в частност – господин Шопов, нека поговорим за периода на уседналост. Госпожа Манолова спомена, че Конституционният съд е излязъл с решение, че е противоконституционно да бъде 24 месеца. Нека да дадем възможност на Конституционния съд да промени своето грешно решение, защото господстваше в момента. В момента се случва следното.

и когато дойде моментът за гласуване на местни избори – за кметове, за общински съветници, ги връщат. И тези хора избират кметове и общински съветници, без да са платили нито един лев данък в дадената община, без да живеят там, без дори да знаят български език! В по-голямата си част знаят само турски език. език. Аз Ви предлагам, както направи господин Шопов – нека да приемем тази редакционна поправка и да го направим 24 месеца. Виждам, усмихвате се, господин Казак. Ако се приеме, няма да Ви е толкова смешно, обещаваме Ви.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Тодоров, няколко пъти от тази трибуна – вероятно сте отсъствали, изнесох факти относно движението на финансовите потоци от чужбина към България – български граждани, които живеят и работят в чужбина. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА Тук става въпрос за нещо, което колегата каза и аз искам да оспоря. От България към чужбина е друга тема. Мога да Ви отговоря и на този въпрос. Първо, българските граждани, които визирате, живеят в Турция. Голяма част от тях по силата на житейския си път и на разделените семейства имат имоти в България. Ако искате, мога да Ви дам тази справка и по градове. Колегите ми подсказват – всички, аз няма да отида до тази крайна оценка. Много голяма част от тях имат жилища в българските градове и села. Второ, казах Ви, че от близо трите милиарда, които пристигат годишно в България от нашите съграждани, които работят или живеят в чужбина, над 800 млн. евро, не лева, идват от Република Турция – от нашите съграждани, съграждани, които живеят там. Трето, тези хора искате да ги лишите от правото да избират кмет или общински съветници, след като от кмета и от общинските съветници зависи какви местни данъци ще плащат, какви такси ще плащат. Те плащат, колега! Колега Тодоров, говоря Ви неща, от които разбирам. Те плащат тези данъци тук.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми колега! Вие сте млад човек и сигурно дълго време ще бъдете в политиката. Желая Ви успех! Искам да Ви кажа следното най-големи вреди на българската политика е нанесъл вътрешният туризъм. Това, което Ви прочетох – § 1 на Допълнителните разпоредби, е най-големият проблем за местните избори в България. Понеже Вие сте патриотична партия, направете една справка населените места на българското Черноморие и в резултат на това, понеже общините решават там застрояването и така нататък, как се е отразило това на икономиката на България, колко туристи са отблъснати по този начин – с вътрешния туризъм? Това е основният проблем на страната, колеги. Тези хора, които идват от Турция, идват в населени места, да кажем – 200 човека в едно населено място. Дали кметът ще бъде избран с 200 гласа повече или по-малко е едно и също. Абсолютно едно и също е, повярвайте ми! Аз ги наблюдавам тези процеси от много години. Така че това, което казвате, изобщо не е така. Разберете! Големият проблем в момента е вътрешния туризъм, защото именно този § 1, т. 4, които Ви прочетох, дават възможност, и това е правено през годините, български граждани от вътрешността на страната да се насочат на определени точки, където има икономически интереси и общинските съвети, и кметовете в тези населени места се превръщат в едни брокерски организации, които разказаха играта на икономиката ни в много важни населени места, където се управляват инвестиции.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Янков, аз Ви чух, че 200 човека не решавали изборите в дадено кметство. Извинявам се, но мога да Ви дам редица примери: община Трекляно – Кюстендил, 500 души настроение, 200 човека решават кой да стане кмет; община Невестино, община Кюстендил, по същия начин. Кресна. Нека не забравяме как направихте, как докарахте от ДПС рейсовете и какво се случи тогава, така че нека да не се самозалъгваме, че 200 човека в малките общини не играят важна роля. важна роля. Аз пак се връщам на старата теза – какъв е проблемът, и вместо шест месеца, 24 месеца да имат уседналост тези хора в България. За кой е проблем? Защо? Има хора, които не знаят български език. Ние ги гледахме по българските медии – те отиват да гласуват и не знаят български език. Защо те трябва да определят съдбата в дадена община, да избират кмет, да избират общински съвет, при положение че живеят цял живот в Република Турция? И тези хора днес да определят кой ще управлява в България! Съжалявам, но обаче ние от „Атака” не сме съгласи с това. Да, аз разбирам, че по този начин Ви спираме автобусите с избирателите. Да, съгласен съм и се надявам това да се случи – да спрем автобусчетата на ДПС. Благодаря.

Уважаеми колеги, няма да Ви отнемам много време. Искам да задам един въпрос на колегите от ГЕРБ, на колегите от уважаеми колеги, харесва ли Ви предложението на колегата Карадайъ? Не. И на мен не ми харесва. (Смях.) И на мен не ми харесва и затова аз искам да Ви предложа нещо друго, което се надявам да Ви хареса повече и да го подкрепите. Уважаеми господин председател, понеже стана дума за съобразяване с Конституцията, понеже стана дума в спорове дали е конституционносъобразно или не. Няма нито един метод, който да е по-сигурен в усилията си да приемем текст, който да е конституционносъобразен, от този да се позовем директно на Конституцията, тоест да препратим към нея. Когато приемем норма, която директно препраща към Конституцията, рискът да приемем противоконституционен текст е нищожен, бих казал, че той не съществува. Затова аз Ви предлагам, след като вече така и така го направихме веднъж в чл. 243 по отношение на активното избирателно право за парламентарни избори, по същия начин

общински съветници и кметове имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията”. Член 42, ал. 1 от Конституцията Вие чухте какво гласи: всички граждани, които така и така, имат право да гласуват за национални и местни органи на власт. В случая в чл. 396 става дума за местни органи на власт. Конституцията е казала кои имат право да гласуват за национални и за местни органи. Затова, чисто и просто, ние се позоваваме на конституционния текст и край. Така че, уважаеми колеги, оставете този сложен текст, който господин Карадайъ Ви предложи. Подкрепете този. Той е много по-симпатичен и със сигурност е конституционносъобразен. Благодаря Ви. Господин Четин Казак, напишете ми на един лист с Вашето предложение. Аз не съм в състояние този текст на чл. 396 да го запазя. Моля Ви, напишете писмено Вашето предложение. Ще дам думата на госпожа Караянчева и на господин Асенов, а след това на господин Панчев за процедура. Надявам се да затворим дискусията. на мен текстът на господин Карадайъ въобще не ми е симпатичен. По-симпатичен ми е онзи текст, който е в Изборния кодекс от Четиридесет и първото Народно събрание. Там и Конституционният съд каза, че няма нищо противоконституционно в уседналостта и по тази причина този срок, който е от шест месеца за постоянен и настоящ адрес, няма абсолютно никаква пречка да остане. Ще Ви кажа защо е важно да има съюзът „и”, а не „или”, както предлага господин Карадайъ. В село Тинтява, община Крумовград

Гласуват седем. В 2011 г. кметът на село Тинтява е избран със седем човека. Когато има постоянен и настоящ адрес, хората, които трайно живеят в населеното място могат да изберат своя кмет, защото те така искат. Когато докарате автобусите, когато дадете възможност с постоянен или настоящ адрес да се гласува, тогава всъщност няма абсолютно никаква уседналост, колеги. не ми размахвайте Конституцията. Аз също уважавам Конституцията, но по тези текстове има произнасяне от Конституционния съд, който казва, че няма нищо противоконституционно в уседналостта по постоянен и настоящ адрес – за шест месеца, за активно и пасивно избирателно право. Това са моите аргументи. Аз мисля, че няма нищо лошо да остане така, както си е било.

Господин председател, дами и господа народни представители! Искам да кажа, че съм напълно съгласен с госпожа Караянчева. Даже част от това, което щях да кажа, тя го каза, за което което съм й благодарен. Другото, вече за моралната страна на въпроса, бих искал да Ви кажа две-три думи. Относно Конституцията няма какво да се каже освен това, че някои хора я четат като дявола чете Евангелието – където му изнася, чете, където му изнася – пропуска определени решения на Конституционния съд. За да участват във властта хора чрез правото си на избор, те трябва да допринасят и за благото на съответната община: първо, да допринасят за благото, а също така да живеят в съответната община и да са съпричастни към проблемите и живота в общината. Не е нормално, когато живееш цял живот, от дълги години си се изселил преди повече от 20 или 30 години в съседна държава, дори не община, да идваш тук да определяш как да живеят останалите, след което да си тръгваш. От морална гледна точка това е недопустимо и ненормално просто. Това е ненормално! От друга страна, чисто чисто финансово, понеже и за финансоватастрана на въпроса се говори, че не би трябвало да има дискусия. Има дискусия явно, след като не сме на едно мнение, защото освен данък сгради и данък смет, тези граждани не плащат абсолютно никакъв данък не само в общината, а и в държавата,

носят бюджета в едно семейство и съответно определят неговото преразпределяне за разходи, не може да дойде някой отнякъде си, да иска да участва в деленето и да каже: „Дай сега, това ще е така, това ще е по друг начин!” Хайде малко

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Драги колеги, очаквано чл. 396 и чл. 397 предизвикаха дискусия, в която взеха участие парламентарните групи със свои нови предложения. Тъй като почти всичко се каза, и преди това по въпросите за уседналостта говорихме много, предлагам да прекратим дискусията по тези два члена и да преминем към гласуване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН Няма. Гласуваме процедура за прекратяване на дебатите по обсъжданите текстове. Гласували

приехте всички предложения по текстовете, заповядайте. Аз не бих се оправил. Уважаеми народни представители, ще започнем да гласуваме текст по текст, за да може многото редакционни промени, които са предложени, да преминат през гласуване. Първо, подлагам на гласуване текста за наименованието на Глава осемнадесета, подкрепен от комисията,

Гласуваме предложението на господин Мустафа Карадайъ за отпадане на чл. 396, неподкрепено от комисията.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлагам процедура по прегласуване. Нека наистина най-накрая един път завинаги да спрем автобусите на ДПС. Най-накрая един път завинаги! Моля Ви да проявите някакво отговорно държавно поведение, защото това не може да продължава вечно. Хора, които не са платили един лев данък в държавата, хора, които не знаят български език, да определят бъдещето на българските граждани. Благодаря Ви, господин Тодоров. Прегласуване, ако обичате.

прието. Първо, ще поставя на гласуване направеното предложение

Аз смятам, че има място за редакция, но ако някой предлага, да не се допуска. Не, Вие коментирахте дали да го допусна, или не. Аз смятам, че има място изразът „са живели” да се разглежда като редакционен с „има постоянен или настоящ адрес”. Предлагам да го гласуваме:

Има предложение за заместващ текст на чл. 396, ал. 1, предложен от господин Казак право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията. Режим на гласуване.

Прекратете гласуването, посочете резултат.

в ал. 2 на чл. 396, господин Карадайъ. Моля Ви да чуете внимателно текста: накрая се поставя

чл. 394 в редакция, предложена от комисията. Моля Ви, режим на гласуване.

Редакцията на чл. 396 е приета, както е предложена от комисията. Преминаваме към гласуване редакцията на чл. 397,

Предложението не е подкрепено от комисията.

147 народни представители: за 29, против 97, въздържали се 21. Не е прието предложението за отпадане. Преминаваме към гласуване на чл. 397 в редакцията, предложена от комисията. Режим на гласуване.

Прекратете гласуването, посочете резултат.

Прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 133 народни представители: за 93, против 8, въздържали се 32.

Благодаря Ви, господин Радулов. Някои се притесниха да не би пряко Моля Ви, режим на гласуване за прекратяване на заседанието.

на Петя Аврамова и Тотю Младенов, на Емануела Спасова и Иван Вълков, на Милка Христова, на Ивайло Московски, на Кирил Колев